**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o financijskim konglomeratima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 215 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o financijskim konglomeratima. Dozvolite meni, evo u uvodnoj riječi odmah da prvo i osnovno definiramo financijski konglomerat i kako ga i ovaj konačni prijedlog zakona čini. Dakle, financijski konglomerat je definiran kao grupa poduzetnika koji ispunjava, kažemo dva od tri temeljna, možemo reći institucionalna uvjeta, a to su da je najmanje jedan poduzetnik iz grupe osiguravajuće društvo i da je najmanje jedan poduzetnik iz grupe ili kreditna institucija ili investicijsko društvo. Uz ove temeljne, možemo reći institucionalne uvjete člancima 3., 4. i 5. propisani su dodatni uvjeti koji se odnose na aktivnosti grupe i postotne udjele bilančnih pozicija u grupi. ciljevi, osnovni ciljevi predlaganja ovog zakona? S jedne strane imamo dakle usklađivanje s Direktivom o dodatnom nadzoru kreditnih institucija osiguravajućih društava i investicijskih društava u financijskom konglomeratu, a s druge strane, to je uvođenje dodatne supervizije nad grupom povezanih poduzetnika u u financijskom sektoru koji su trenutačno pojedinačni regulirani i nadzirani prema pojedinim sektorskim propisima. Ovaj cijenjeni Sabor je već i donio Zakone o osiguranju, o kreditnim institucijama i o tržištu kapitala koji se naravno odnose na ovaj sektorski dio. Što se tiče tog usklađivanja s Europskom unijom, treba reći dakle da je to direktiva iz 2002. godine o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, osiguravajućih društava i investicijskih društava u financijskom konglomeratu. Međutim, isto tako treba reći da donošenjem Zakona o kreditnim institucijama, o tržištu kapitala te Zakona o osiguranju, zakonodavni okvir financijskom sektora usklađen je sa tim sektorskim propisima Europske unije, ali razvoj financijskog tržišta omogućuje stvaranje financijskih grupa koji usluge i proizvode pružaju u različitim financijskim sektorima, odnosno ovim financijskim konglomeratima. Do sada nije bilo nadzora na razini takvih grupa koje čine kreditne institucije društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje i investicijska društva koja su dio takvog konglomerata, posebice što se tiče položaja solventnosti i koncentracije rizika na razini konglomerata, transakcije unutar skupine, postupka upravljanja unutarnjim rizicima na razini konglomerata i pouzdanosti i stručnosti uprave. Zakon također propisuje iznimke pri utvrđivanju i uvjete isključenja osoba iz grupe te definira dodatne parametre za utvrđivanje financijskog konglomerata, a isto tako i podatke koji se koriste pri utvrđivanju te postupak utvrđivanja i obavješćivanja o postojanju i prestanku financijskog konglomerata. Ovim zakonom definirana je dodatna supervizija kao supervizija koja se provodi nad poslovanje financijskog konglomerata, a koju provodi tijelo nadležno za superviziju prema sektorskim propisima. Dakle još jedanput, Zakon o kreditnim institucijama, o tržištu kapitala i osiguranju, a naravno te institucije koje provode dodatnu superviziju su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka. U prijedlogu zakona točno se definira tko je u pojedinim slučajevima koordinatori i voditelj zapravo tog dodatnog nadzora, odnosno supervizije. Također zakonom je utvrđeno da uvođenje dodatne supervizije ne utječe na ovlasti koje imaju HANFA i Hrvatska narodna banka na temelju sektorskih propisa, a u svezi nadzora pregleda poslovanja ili supervizije reguliranih subjekata na pojedinačnoj osnovi. Ovaj zakon stupio bi na snagu 1.1.2009. godine s tim da pojedine odredbe koje uređuju suradnju sa nadležnim tijelima država članica stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Sukladno već prethodno spomenutim sektorskim propisima i zakonima koji su doneseni, rok za usklađivanja sa odredbama ovog zakona je do 30.6.2009. godine i isto tako treba reći da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva, dodatna sredstva iz državnog proračuna. Hvala vam lijepo.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 20. sjednici održanoj 3. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o financijskim konglomeratima s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenoga 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju odredbe članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je bez rasprave odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o financijskim konglomeratima. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Žele li drugi odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Cijenjeni kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade. Donošenjem Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o tržištu kapitala te Zakona o osiguranju, zakonodavni okvir financijskog sektora Republike Hrvatske usklađen je sa sektorskim propisima Europske unije. Zakon o kreditnim institucijama definiran je pojam kreditne institucije koji je precizno definirao osnovne financijske usluge koje zajedno s bankovnim uslugama čine set uzajamno poznatih usluga, priznatih usluga koje će kreditne institucije iz Republike Hrvatske moći pružati na području drugih država članica te koje će kreditne institucije iz drugih država članica moći pružati na području Republike Hrvatske. Tim zakonom dodatno se preciziraju ovlasti Hrvatske narodne banke da brzo i efikasno kroz instrumente uspostavljene zakonom prvenstveno spriječi, te ukoliko to ne uspije efikasno razriješi eventualno krizne situacije u poslovanju kreditnih institucija. Zakon o kreditnim institucijama uređen je nadzor nad kreditnim institucijama na način da Hrvatska narodna banka provodi super viziju kreditnih institucija kojom provjerava posluju li kreditne institucije u skladu s pravilima o upravljanju rizicima drugim odredbama tog zakona, propisima donesenim na temelju tog zakona te drugim zakonima kojima se uređuje obavljanje financijske djelatnosti koje obavlja kreditna institucija i propisima donesenim na temelju tih zakona kao i vlastitim pravilima, standardima i pravilima struke. Istodobno Zakon o tržištu kapitala uredio je uvjete za osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja investicijskog društva, tržišnog operatera i operatera sustava prijeboja i namjere u Republici Hrvatskoj. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ima ovlast provjere posjeduje li investicijsko društvo koje je subjekt nadzora u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala u skladu s propisima donesenim na temelju njega kao i u skladu s vlastitim pravilima, standardima i pravilima struke i na način koji omogućuje uredno funkcioniranje tržišta kapitala te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Međutim novi razvoj financijskog tržišta omogućuje stvaranje financijskih skupina kojoj usluge ili proizvode pružaju različiti financijskim sektorima tzv. financijskim konglomeratima. Do sada nije bilo nadzora na razini skupine nad kreditnim institucijama, nad društvima za osiguranje, odnosno reosiguranje i investicijskim društvima koja su dio takvog konglomerata posebice što e tiče položaja solventnosti i koncentracije rizika na razini konglomerata, transakcija unutar skupine, postupaka upravljanja unutarnjim rizicima na razini konglomerata i pouzdanosti i stručnosti uprave. Da bi se postigli željeni rezultati dodatni nadzor nad kreditnim institucijama, društvima za osiguranje odnosno reosiguranje investicijskih društava u financijskom konglomeratu primjenjuje se na sve konglomerate koji imaju važnu međusektorsku financijsku aktivnost što je slučaj kad se prijeđu određeni pragovi bez obzira kako su oni strukturirani. Dodatni nadzor obuhvaća sve financijske aktivnosti utvrđene u sektorskim financijskim propisima i sve poslovne subjekte uključujući i društva za upravljanje imovinom kojima je ova glavna djelatnost. Donošenjem ovog zakona u zakonodavni okvir Republike Hrvatske implementira se direktiva 2002/87 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. godine o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, osiguravajućih društava, investicijskih društava u financijskom konglomeratu. Stoga klub HDZ-a podržava ovaj Prijedlog zakona o financijskim konglomeratima jer se njime uređuje područje koje do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom u Republici Hrvatskoj i kojim se regulira sadržajna prilagodba dodatnim supervizijama. Hvala Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras u ime kluba SDP-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Evo prvo da kažem da će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje prijedloga, odnosno Zakona o financijskim konglomeratima prvenstveno zbog toga šta je to područje kao što je sada već malo prije bilo rečeno, koje do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom u našoj zemlji i smatramo da ga treba urediti i definirati. Ovo je još jedna ja bih rekao korist od pregovora i pristupka Hrvatske Europskoj uniji jer donosimo jedan zakon koji do sada sami nismo donijeli, a potreban je i trebamo ga usvojiti da bi se zatvorilo deveto poglavlje u pregovorima sa Europskom unijom koje se bavi financijskim uslugama. Znači možemo na neki način reći da nam je evo Europa i na ovom području zaštite i kontrole jednog posebnog tržišta pomogla da donesemo jedan zakon koji sami do sada nismo donijeli. Da li je u Hrvatskoj uopće postoje financijski konglomerati? Pa to je jedno pitanje na koje ćemo vjerojatno dobiti odgovor kada se uspostave kriteriji po kojima će se određivati da li i koji su konglomerati u Hrvatskoj, ali mislim da da ćemo s tim pitanjem imati malo problema zbog toga što većina hrvatskih banaka i ovih povezanih firmi su u vlasništvu stranih vlasnika. Možda vam nešto govori, u Europi je do sada utvrđen 61 financijski konglomerat, među njima su i Grawe, Winsterdorf, Generali, Intesa, sve firme koje su već prisutne u Hrvatskoj, neke i vlasnici hrvatskih banaka tako da već djelomično su i regulirane i kontrolirane od strane Europske komisije, odnosno zemalja Europske unije. U Hrvatskoj definitivno će se pojaviti nekoliko tvrtki koje će biti kandidati da postanu financijski konglomerati i koje su još uvijek u hrvatskom vlasništvu. Zbog čega smatramo da je potrebno imati još i dodatnu kontrolu, odnosno superviziju nad financijskim konglomeratima? Mislimo da nije dovoljno kontrolirati samo ove tvrtke, trgovačka društva koja su već pod regulatorima kao što su HANFA ili HNB, jer moguće su situacije kao što se desilo i sa Hypo Alpe Adria Grupom u Austriji gdje se na razini određenih članica grupe koje su bile pod regulatornim tijelima činilo da je sve u redu, a onda se na kraju ipak vidjelo da kada se sve firme zbroje da se pokazuje gubitak, odnosno da postoji rizik za građane koji se koriste uslugama određenih grupacija. Ono što smatramo da je posebno važno a to je da da supervizori HNB ili HANFA, ovisno koji će biti dominantne tvrtke unutar konglomerata, osiguraju tu dodatnu superviziju, dodatne informacije kako bi hrvatski građani bili sigurniji prilikom korištenja usluge financijskih konglomerata. Na kraju, mislim da je ovaj zakon potreban i mislimo da ga treba podržati i da na kraju krajeva svi hrvatski građani će dobiti još jednu dodatnu sigurnost koristeći financijske usluge, odnosno informacije koje su im potrebne kako bi bili sigurniji na tržištu na kojem djeluju financijski konglomerati. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegi zastupniku. Sada u ime kluba HNS-a, uvaženi kolega zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite, kolega. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke će također podržati Prijedlog zakona o financijskim konglomeratima. Sam Zakon o financijskim konglomeratima je jedan od posebnih financijskih zakona koje trebamo usvojiti da bi se zatvorilo 9. poglavlje u pregovorima sa Europskom unijom, a koje se bavi financijskim uslugama. Njegova intencija i zadatak dodatno je poboljšati i uskladiti nadzor financijskih skupina koje u različitim financijskim sektorima pružaju proizvode i usluga. Ovaj zakon je dužnost regulatora da prati, ide ukorak sa razvojem tržišta, da ima bolji pregled nad financijskom situacijom mješovitih financijskih skupina, odnosno da barem donekle ima dobar uvid u poslovanje konglomerata kakav imaju i njihovi vlasnici. Primjena ovog zakona odrazit će se na stvarnija sistemskih rješenja, zakonskih i podzakonski akata, drugih propisa koja će pratiti daljnji razvoj financijskih tržišta Republike Hrvatske, a time i njihovo uključenje u financijsko tržište Europske unije i globalno svjetsko financijsko tržište. Dosad su u Hrvatskoj, podsjetimo, kontroli podlijegale samo članice grupacija, banke, osiguravajuće kuće, kao i grupe istovrsne financijske institucije, npr. bankarske grupacije, no nadzor i ograničenje na razini grupe koju čine kombinacije banaka i osiguranja ili investicijskih društava i osiguranja dosad nisu postojali. Sad će se primjerice na razini konglomerata morati izračunavati i na određenoj razini održavati adekvatnost kapitala. Također, financijski konglomerati će imati obavezu najmanje jednom godišnje izvještavati o koncentraciji rizika na razini grupe, kao i o značajnim transakcijama unutar konglomerata koje, što je praksa dokazala, mogu dovesti do šupljina u konsolidiranim izvješćima. narodna banka ili HANFA moći će konglomeratima, za koje zaključi da im je ugrožena solventnost ili im unutar grupne transakcije ili koncentracije rizika ugrožavaju financijski položaj, naložiti provođenje mjera za poboljšanje financijskog položaja. Naime, posve je moguće što je dokazano, dokazuje primjer austrijske Hypo-Alpe-Adria banke, o čemu je govorio i kolega Maras, da pojedine članice iskazuju pozitivne rezultate, a da konsolidacija pokaže da je sve zapravo šuplje te da je ukupni zbroj gubitak. Zakon o financijskim konglomeratima ne bi trebao posebno promijeniti način poslovanja ni opseg izvještavanja, jer su banke već danas pod supervizijom i Hrvatske narodne banke i HANFA-e. Ujedinjenje institucija za nadzor, ako ono rezultira učinkovitijom supervizijom, također će pozitivno utjecati na razvoj, prije svega u smislu bolje zaštite investitora. Treba upozoriti, a na to i upozoravaju institucije koje će biti predmetom nadzora, potrebu da koordinacija nadzora bude učinkovita te da se neće tražiti isti podaci u raznim formatima od oba regulatora, odnosno da će ono uspostaviti sustav komunikacije i razmjene kako se ne bi povećavali troškovi poslovanja bankama, osiguravajućim društvima, fondovima i ostalima koji ulaze u definiciju financijskog konglomerata. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci podržavamo donošenje ovo zakonskog prijedloga, kao i sve ostale koji uvode nužno potreban red na financijskom tržištu, a time i dodatno otvaraju potencijal financijskog tržišta. Međutim, istovremeno predlažemo Vladi Republike Hrvatske i pitamo zbog čega i što nas sprječava da ne realiziramo već duže prisutnu ideju o osnivanju jednog snažnog financijskog konglomerata u vlasništvu, pod kontrolom države. Smatramo da je nužnost, posebno u ovom trenutku kada je evidentno učinila pogreška u procesu privatizacije, a kojom se pogreškom država Hrvatska odrekla svog financijskog suvereniteta. Suvereniteta koji je nužan i potreban posebno u današnjim, za gospodarstvo izuzetno teškim i nadasve neizvjesnim uvjetima poslovanja, trenucima u kojima još uvijek nema suvislih naznaka za stvaranje uvjeta za očuvanje radnih mjesta. Zbog čega i zašto se ne krene u snažan financijski konglomerat pod kontrolom države i što nas sprječava da se ne osnuje financijski konglomerat s potencijalom Hrvatske poštanske banke, Croatia osiguranja, Financijske agencije i Obaveznog mirovinskog fonda? Što nas sprječava da kroz mogući državni … /Govornik se ne razumije./ … ne koristimo mogući potencijal i zaradu od cca. 3,5 milijarde kuna, zarade na državnim sredstvima, milijarde čiji veliki dio banke u stranom vlasništvu kroz dobit izvlače iz države. Želim podsjetiti da su strani vlasnici domaćeg bankarskog sektora ove godine povukli 4 milijarde kuna profita. Činjenica je da smo propustili i da se nismo čvršće postavili prema bankarskom sektoru i s činjenicom da sa garantiranjem do 400 tisuća kuna štednih uloga što je dobra mjera i u trenutku kad je u ovom Saboru usvojena, bila je izuzetno nužna, potrebna, da s tom činjenicom država garantira bankama u stranom vlasništvu cca. 100 milijardi kuna štednje građana. Da li smo iz te činjenice kod banaka u stranom vlasništvu izvukli bilo kakve pogodnosti za domaće gospodarstvo? narodne banke na financijsko tržište je pušteno 8,5 milijardi kuna. Koliko i kakve će konkretne koristi imati gospodarstvo Republike Hrvatske? I slijedom svega toga, mi u Hrvatskoj narodnoj stranci smo uvjereni da bi financijski konglomerat pod kontrolom države ujedinio sve važne usluge i proizvode koji postoje na financijskom tržištu te da bi neosporno bio sposoban konkurirati bankama u stranom vlasništvu, a s druge strane bio bi nasušna potrebna poluga u razvoju gospodarstva, a u ovom gospodarskom trenutku i spašavanje radnih mjesta. Iscrpili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvažena kolegica, zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o financijskim konglomeratima mislim da je zadnji koji se treba uskladiti da bi se zatvorilo poglavlje 9. u pregovorima s Europskom unijom, odnosno područje financijskih usluga. U stvari ovo financijsko područje do sada nije bilo određeno posebnim zakonima Republike Hrvatske. Podsjetimo, donijeli smo Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o osiguranju i uskladili zakonodavno ove financijske sektorima sa sektorskim propisima Razvoj financijskom tržišta omogućuje stvaranje financijskih skupina, financijskih konglomerata koji usluge i proizvode pružaju u različitim financijskim sektorima, s ciljem ostvarivanja efekta sinergije u svim fazama i područjima poslovanja. Od prikupljanja sredstava u različitih izvora, racionalnog upravljanja tim sredstvima, unosnijeg usmjeravanja plasmana do disperzije rizika. Naravno da to znači jačanje financijskog potencijala ukupne skupine, dakle ukupno, ali isto tako i za pružanje svake pojedine vrste usluga, odnosno u pojedinim segmentima financijskog tržišta. Istodobno mogućnost dobivanja različitih usluga na jednom mjestu često u financijskom paketu, dakle znači niže ukupne troškove, da time i jeftiniju uslugu korisnicima. Pa tako objedinjeno financijsko poslovanje postaje snažan element konkurentnosti reguliranim subjektima, kreditnim institucijama, investicijskim društvima ili društvima za osiguranje zavisno o tome što čini financijski konglomerat. Sigurno je da objedinjeno poslovanje nosi i određene rizike, jer se potencijalni problemi u jednoj sferi tog poslovanje prenose i na ukupno poslovanje financijskog konglomerata. I upravo ovim zakonom se uređuju pravila za dodatnu superviziju reguliranih subjekata koji su dobili odobrenje za rad u skladu s posebnim sektorskim propisima, kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, investicijskih društava ili društava za osiguranje, odnosno za reosiguranje koje čini financijski konglomerat. Intencija dakle zakona je dodatno poboljšati nadzor financijskih skupina koji su u različitim financijskim sektorima pružaju proizvode i usluge. Superviziju koja se provodi nad poslovanjem financijskih konglomerata provoditi će dakle HANFA, odnosno Hrvatska narodna banka, ovisno o pretežnoj nadležnosti za pregled, odnosno nadzor poslovanja. Supervizor će moći konglomeratima ako utvrdi da je na bilo koji način ugrožena solventnost ili unutar grupne transakcije ili koncentracije rizika ugrožavaju financijske položaje, naložiti provođenje mjera za poboljšanje financijskog položaja. Financijski konglomerati, odnosno predvodnik grupe ima također obvezu redovito, a najmanje jednom godišnje izvještavati koordinatora, dakle Hrvatsku narodu banku ili HANFA-u, o značajnijim unutar grupnim transakcijama reguliranih subjekata, kao i značajnijoj koncentraciji rizika na razini financijskog konglomerata. Osim toga, financijski konglomerat mora što izuzetno smatram važno, voditi računa o adekvatnosti jamstvenog kapitala i o tome izvještavati koordinatora. Neodržavanja adekvatnosti jamstvenog kapitala na način propisan člankom 17. stavka 1. zakona je jedan od težih prekršaja i regulirani subjekti podliježu od 500 tisuća do milijun kuna. Naravno da postoje i druge prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja ovog zakona, a sve u cilju sigurnosti financijskog tržišta. Na osnovu ovog iznesenog, a u cilju održavanja zaista stabilnog financijskog tržišta u Hrvatskoj i na ovoj razini podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. I uvaženi kolega zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. ono što je kolega Maras rekao, a istako je da se zapravo ovim zakonom definiraju i umanjuju rizici ovom pojedinom kontrolom. Znači u unutar sektorskom poslovanju unutar samog financijskog konglomerata. građani ulažu u neki fond, Mirovinski fond ili u bilo koji dio financijskog konglomerata, a on je likvidan, znači on dobro posluje, a neki drugi dio financijskog konglomerata loše posluje, na taj način se može dogoditi da je njihov rizik zbog lošeg poslovanja zbog loših stvari povećan i dobro je onda da se provodi dodatna supervizija. Otvorit ću dva pitanja. Prvo, pitanje se tiče granice od 40% za definiranje područja supervizije. Znači 40% je granica na kojoj se neka podregulirana djelatnost ulazi u definiciju financijskog konglomerata. Što će se dogoditi i koji je način da se eventualno spriječi, znači reguliranost financijskog konglomerata ukoliko sama ta tvrtka, odnosno financijski konglomerat, zbog da bi izbjegli tu granicu u svoju grupu uvrsti i još koju djelatnost, da bi bili ispod te granice. Znači, kako je ministarstvo, odnosno kako je zakonodavac predvidio tu mogućnost budući da granica od 40% nije, ja mislim da nije sukladna europskim direktivama, ona je naša ocjena i rađena je na temelju procjena naših tržišta. I zato je upravo zbog toga je ključno znači da u tom dijelu imamo kontrolu, pogotovo zbog toga što su banke, samo banke su u prvih 9 mjeseci ove godine, koji su većinski u stranom vlasništvu, imale dobit u Hrvatskoj od 5 milijardi kuna. No ja moram podsjetiti da su banke većinom u stranom vlasništvu i one imaju superviziju u svojim matičnim zemljama. Znači, njihova je supervizija u njihovim matičnim zemljama. I sada me zanima, koliko očekujete isto tako, prema sadašnjim procjenama da bi se financijskim konglomerata moglo zateći u trenutku donošenja ovog zakona u Hrvatskoj? I isto tako taj trošak dodatne regulative koji nije predviđen ovdje, će vjerojatno snositi sami financijski konglomerati. I zanima me koliki će biti taj trošak, odnosno koliko će to opteretiti konglomerate koji su u Hrvatskom vlasništvu. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Najprije jedna obavijest. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, doktor Selem, obavještava da će se nastavak 10. sjednice Odbora održati danas, četvrtak, 4. prosinca u 14,00 u dvorani "Ivana Kukuljevića". Žele li predstavnik predlagača uzeti riječ? Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ja prije svega u završnoj riječi bi se htio zahvaliti vama na ovoj raspravi i na komentarima i na podršci vezano za zakon. Dozvolite mi samo na kratko da se vratim na ovo zadnje što smo čuli. Dakle, uvaženom zastupniku u članku 4. točno je ovo što ste rekli, dakle ovih 40% je stavljeno kao granica definiranja financijskog konglomerata. I upravo iz razloga koje ste vi naveli, mi smo to još malo pojačali u stavku 2. i 3. sa dodatnim uvjetima kojima definiramo možemo reći tako barem u zakonu, značajnost postojanja financijskog konglomerata. To je ovih 10%. Dakle, da je udio ukupnih, dakle unutar grupe udio financijskih usluga koje obavlja cijeli konglomerat, više od 10% Međutim, isto tako još jednu stvar koju smo predvidjeli u zakonu a to je članak 7. gdje smo zapravo dodatnim uvjetima za utvrđivanje financijskog konglomerata na neki način dali još dodatno prostora supervizorima odnosno nadzornim institucijama da ako smatraju da bi trebalo provesti dodatni nadzor odnosno superviziju u određenoj u određenoj pravnoj osobi koju smatraju da bi mogla imati naznake financijskog konglomerata da imaju i sa ovim. U svakom slučaju pojačali smo i to. I dozvolite mi evo na kraju samo još da se reflektiram i vratim dakle komentare odnosno amandmane koje smo dobili od Odbora za zakonodavstvo. Dobili smo pet amandmana koji su svi prihvatljivi i Vlada ih prihvaća. Imam samo jednu napomenu. U 3. amandmanu mislim da je tipfeler, to smo evo sada i raspravili. Dakle, u članku 32. stavka 2. u uvodnoj rečenici točki 2. itd. Uglavnom, svih pet amandmana